(HDZ)** Sada bih predložio da u objedinjenoj raspravi raspravimo isto 4 točke koje se odnose na isto usklađivanje sa Zakonom o upravnom postupku. - Prijedlog Zakona o djelatnosti socijalnog rada, prvo čitanje, P.Z. broj 752, - Prijedlog Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, prvo o logopedskoj djelatnosti te Prijedlog zakona o socijalno-pedagoškoj djelatnosti. Zahvaljujem. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora vama se dogodila jedna omaška, ovi zakoni se ne odnose na usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku. postupku. Ovo su sasvim novi zakoni, oni jesu slični mogu se ako se tako dogovorimo raspraviti u paketu, ali. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Da, nije usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku. Prvo čitanje, da. slažete da objedinimo raspravu? Dobro. Državni tajnik. Izvolite. s obzirom da je donesena odluka da se može objedini govoriti o zakonima dozvolite da dam nekoliko uvodnih riječi. U sustavu socijalne skrbi u RH radi ukupno 11,5 tisuća od kojih veliku većinu dakle preko 2/3 čine stručni radnici u sustavu. Stručni radnici su socijalni radnici, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi, te psiholozi, pravnici i druga zanimanja koja se podsvrstava pod jednu kategoriju odgajatelja. Ono što je potrebno reći da u sustavu socijalne skrbi postoji regulacija isključivo za zanimanje psihologa Zakona o psihološkoj djelatnosti dok druge profesije nisu regulirane i samim time postoje velike različitosti u obavljanju profesije ovisno u kojoj vrsti i u kojem resoru se profesija obavlja, na koji način se obavlja ili koje su kompetencije u kojem resoru za koju profesiju prihvaćeno. S obzirom na to a u skladu sa reformom sustava socijalne skrbi o kojem ovaj SAbor nedugo raspravljao i u prvom čitanju i o Zakonu o socijalnoj skrbi predviđena je regulacija sve 4 profesije koje bi samo svojom regulacijom dovele do nekoliko stvari. Prva stvar je da se jasno i glasno odredi koje su područje djelovanja određene profesije. Drugo, na koji način se stječu dakle kvalifikacije i vještine za obavljanje te profesije, koje tijelo će biti stručno tijelo koje će kontrolirati stručni rad i isto tako daljnje napredovanje, cjeloživotno učenje i verifikaciju znanja određene profesije. I na kraju krajeva, da bez obzira na resor u kojem se profesija odvijala, da li se radi o zdravstvu, socijalnoj skrbi, obrazovanju, pravosuđu ili bilo kojem drugom dijelu da se socijalni rad i socijalni rad bez obzira gdje se obavlja, da je rad socijalnog pedagoga rad socijalnog pedagoga bez obzira gdje se obavlja i na taj način će se dobiti da i naši stručni radnici mogu imigrirati između različitih profesija. između različitih djelatnosti odnosno resora i na taj način racionalno iskoristiti onaj broj naših stručnih radnika koje mi u RH imamo. U sva 4 zakona se na neki način na identičan način određuje i tijelo. To je komora, znači prihvaćen je komorski pristup kakav je pristup prihvaćen i u drugim resorima koji će imati svoje zakonom određene zadaće i samim time i prijenos određenog broja javnih ovlasti na komoru radi kontrole stručnog rada. Posebno treba istaknuti da je tijekom rasprave o ova 4 zakona na matičnom odboru, Odboru za zdravstvo i socijalna skrb ukazana na jednu nerazumljivost u članku 12. pa bih posebno tu odmah pojasnio u uvodnoj riječi. Dakle, u sva 4 zakona navodi se sveučilišno prvostupništvo kao prva razina obrazovanja rada i nakon toga druga razina je sveučilišni magistar određene struke. Jedna i druga, postoji velika razlika između tih što sveučilišni prvostupnici dakle sukladno ovom zakonu imaju pravo rada, dobivaju čak i odobrenje za samostalan rad ali ne bez nadzora magistra, dakle završenog sa završenim diplomskim studijem. Shodno tome je napisan tako i članak 12. gdje se u članku 12. određuje gdje se mogu vršiti djelatnost bilo koje od ove 4 profesije, dakle logopeda ili socijalnog radnika, gdje se tim člankom željelo jasno i glasno reći da se u radnom u radnom odnosu ili u privatnoj praksi mogu obavljati te djelatnosti da se u radnom odnosu obavljaju u ustanovama, a privatnu praksu s ... na samostalan rad mogu raditi isključivo diplomirani magistri određene struke. Kako to u ovom članku nije jasno bilo proizašlo tijekom rasprave na odboru to će do konačnog čitanja predlagač uputiti donekle izmijenjen članak koji bi na jasan način stavio to kako ne bi bilo nerazumijevanja koja razina rada i koje su kompetencije i odgovornosti na razini prvostupništva, a koje na razini diplomiranog Hvala. Odbori za rad i socijalno partnerstvo, zdravstvo? Predsjednik odbora gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za zdravstvo je kao matično tijelo raspravilo sva 4 predložena zakona. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja je pojasnio kako je u cilju provedbe opsežne reforme sustava socijalne skrbi potrebno jasnije urediti sadržaj i način navedenih djelatnosti kao općih djelatnosti od interesa za RH. Predloženim paketom zakona propisuju se uvjeti za stjecanje odobrenja za samostalan rad kao i uvjeti za obavljanje same djelatnosti, uređuju se uvjeti i način provedbe nadzora nad radom magistara struke kao i sveučilišnih prvostupnika navedenih djelatnosti. Osnivanjem strukovnih komora za svaku od navedenih djelatnosti kao samostalnih i neovisnih strukovnih organizacija sa svojstvom pravnih osoba s javnim ovlastima usmjerava se profesionalni razvoj svake od struka, promicanje, zastupanje, usklađivanje interesa magistara i sveučilišnih prvostupnika struke kao i skrb nad njihovim odgovornim i zakonitim radom. U raspravi koja je uslijedila članovi odbora pozvali su se na primjedbe strukovnih udruga kako bi razmotrili njihove stavove do izrade konačnih tekstova zakona. Najspornijim su se pokazale odredbe zakona koje razlikuju sveučilišne prvostupnike odnosno osobe koje nisu diplomirale prema bolonjskom procesu i magistre. Naime, sustav visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj je u cilju usklađivanja i približavanja suvremenim sustavima visokog obrazovanja u zemljama Europske unije posljednjih godina doživio određene promjene. Zbog navedenih promjena nastale su i promjene u zvanjima koje se stječu završenim preddiplomskim i diplomskim studijem. Članovi odbora mišljenja su kako bi se konačnim prijedlogom zakona morala propisati jasna razlika između sveučilišnih prvostupnika koji rade po nalogu i pod nadzorom magistara od onih koji su stekli diplomu. Nakon opširne rasprave članovi odbora su jednoglasno zaključili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje zaključak: prihvaćaju se Prijedlog zakona o djelatnosti socijalnog rada, o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, o logopedskoj djelatnosti te Prijedlog zakona o socijalno-pedagoškoj djelatnosti. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. o četiri zakonska prijedloga u objedinjenoj raspravi i da su sve četiri djelatnosti od javnoga interesa za Republiku Hrvatsku. Kada govorimo o djelatnosti socijalnog rada govorimo o aktivnostima koje promiču socijalne promjene, rješavaju probleme u međuljudskim odnosima i snaže osobe radi boljeg i kvalitetnijeg življenja svih građana i građanki u Hrvatskoj. Socijalni radnici se zalažu za socijalno političke i zakonodavne inicijative koji potiču osobni i društveni razvoj, promiču ljudska prava i socijalne pravde te jednakost svih građana. Temeljna načela socijalnog rada su načela ljudskih prava i socijalna pravda. Područja u kojima djeluju socijalni radnici su sustav, kao što smo i čuli iz uvodnog izlaganja našeg državnog tajnika, socijalne skrbi u kojem je prema podacima iz 2008. godine ukupno zaposleno 1252 osobe i u ostalim područjima javnoga djelovanja, a to su zdravstvo, odgoj i obrazovanje, pravosuđe, unutarnji poslovi, jedinice lokalne i regionalne samouprave, privatni sektor, vjerske organizacije i udruge civilnoga društva. Kako ne postoji jedinstveni registar zaposlenika prema vrstama profesija sada se ne zna pouzdano koliki je točno broj socijalnih radnika koji rade u ovom području javnoga djelovanja. Podatak da centri za socijalnu skrb kolokvijalno rečeno pokrivaju 143 javne ovlasti jasno ukazuju na složenost procesa koji se odvijaju i kojima treba vrlo stručno, savjesno, strpljivo i odgovorno upravljati kako bi se postigao ranije rečeni cilj. Pa upravo se može reći da niti jedna krizna situacija u životu pojedinca, obitelji ili grupe građana ne mimoiđe centar za socijalnu skrb. Uz sve ovo, ako nemamo još i dovoljnu količinu čovjekoljublja, osjetljivosti i empatije na ljudsku patnju teško da ćemo ispravno upravljati procesima i osnažiti pojedinca na preuzimanje odgovornosti za sebe i članove svoje obitelji, teško da ćemo osloboditi u njemu potencijal da se uključi u život koji će biti na korist njemu, njegovoj obitelji, isto tako i na korist šire zajednice. Prošli tjedan ovaj Visoki dom prihvatio je Zakon o socijalnoj skrbi u prvom čitanju čime su stvoreni uvjeti za uspješnije djelovanje profesije socijalnog rada u reformi sustava socijalne skrbi. Isto tako, potreba da se uspješnije upravlja procesima u sustavu dovoljno su snažni razlozi potrebe donošenja Zakona o djelatnosti socijalnog rada. Još davne 1954.godine datira potreba povezivanja socijalnih radnika, određivanja njihovog etičkog kodeksa, međusobne podrške i promicanja struke. Danas Hrvatska udruga socijalnih radnika okuplja oko 800 članova iz svih područja djelatnosti. Prijedlog ovoga zakona na jedinstveni način usklađuje promjene koje su se događale u sustavu visokog obrazovanja socijalnih radnika. On regulira da su socijalni radnici osobe Na odgovarajući način se primjenjuju i na diplomirane socijalne radnike i diplomirane inženjere socijalnog rada, kao i na socijalne radnike sa završenom višom školom za socijalne radnike. Obveza je socijalnih radnika stalno obnavljanje stečenih znanja i usvajanje novih, jednako kao i vještina, naravno usklađenih sa najnovijim dostignućima znanosti i prakse. Ovaj zakon i osnivanje Komore socijalnih radnika određuje pravo na obavljanje djelatnosti, uvjete za obavljanje djelatnosti, standard obrazovanja, određuje dužnosti, edukacije, nadzor nad radom magistra socijalnog rada i prvostupnika i na taj način će se socijalni radnici uskladiti sa socijalnim radnicima razvijenih zemalja Europe i svijeta. Magistar socijalnog rada i sveučilišni prvostupnik imaju pravo na obavljanje djelatnosti kad su upisani u imenik Hrvatske komore socijalnih radnika i imaju odobrenje za samostalni rad, mogu obavljati djelatnosti u radnom odnosu i u privatnoj praksi. Radni odnos obuhvaća djelatnost socijalnog rada u ustanovama u kojima se obavlja djelatnost zdravstva, znanosti, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi. Kad govorimo o Prijedlogu zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti govorimo o edukacijskim rehabilitatorima, a to je raniji naziv za stručnjake koji se zovu defektolozi. Oni rade u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu, profesionalnoj rehabilitaciji,zapošljavanju. Ovim zakonom se cjelovito i jedinstveno uređuje djelatnost jer ova struka djeluje u više resora i područja, imati će pozitivan učinak na bržu i kvalitetniju implementaciju nacionalne politike socijalnog uključivanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kao i unapređenju prava svih građana. Artikulacija struke osnivanjem komore utemeljene ovim zakonom ima za cilj predstavljati i zastupati interese magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika. Prijedlogom Zakona o logopedskoj djelatnosti želi se uskladiti djelovanje logopeda, standard njihovog obrazovanja i uvjeti za obavljanje djelatnosti. Ta djelatnost prisutna je u zdravstvu, odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, i naravno u privatnoj praksi. Po svom djelovanju razlikuje se samo po mjestu, kao što je i državni tajnik kazao, a ne i po sadržaju. Ovim zakonskim prijedlogom uređuju se uvjeti za stjecanje odobrenja za samostalan rad, nadzor, kontrolu kvalitete pružene usluge, obavljanje odobrenja, i obnavljanje odobrenja i osnivanje također Hrvatske logopedske komore. Cilj je usmjeravanje profesionalnog razvoja struke, promicanje interesa logopeda i skrb nad savjesnim i zakonitim radom logopeda. Zakonskim prijedlogom o socijalno-pedagoškoj djelatnosti uređuje se sadržaj i način djelovanja socijalnih pedagoga, standard obrazovanja, uvjeti za obavljanje socijalno-pedagoške djelatnosti, aktivnosti, stručni nadzor nad magistrima socijalne pedagogije i sveučilišnih prvostupnika. Socijalno-pedagoškom djelatnošću se interdisciplinarno diferencirano djeluje prema osobama koje manifestiraju poremećaj u ponašanju. Socijalni pedagozi rade sa djecom, mladim i odraslim osobama u riziku za razvoj, ili koje manifestiraju neprihvatljivo ponašanje, poremećaj u ponašanju, mentalne poremećaje i kriminalno ponašanje. Socijalna pedagogija je u zemljama članicama Europske unije uvažena kao profesija koja objedinjava odgoj, i socijalni rad, sa ciljem bolje integracije različitih rizičnih skupina, a čine sastavni dio svakog društva. Naravno svi ćemo se složiti s takvom jednom konstatacijom. Također omogućava osnivanje Hrvatske komore socijalnih pedagoga, sa ciljem usmjeravanja razvoja struke, promicanja interesa magistara socijalne pedagogije i sveučilišnih prvostupnika. Sva četiri prijedloga zakona predstavljaju prihvatljiva i dobra rješenja u djelatnostima koje su od javnoga interesa za Republiku Hrvatsku. Oni su nadogradnja novom Zakonu o socijalnoj skrbi. Već je i državni tajnik naglasio i podvukao, a što klub Hrvatske demokratske zajednice također preporuča predlagatelju da do drugoga čitanja jasnije odredi distinkciju u nadležnosti i djelokrugu obavljanja poslova magistara i sveučilišnih prvostupnika. Naravno u odnosu na sva četiri, Također se preporuča da se možda državni tajniče propita nekim dodatnim parametrima potreba osnivanja četiriju komora, tj. za svaku djelatnost svoja komora, ili to može biti neki drugi prihvatljivi model, možda manji broj komora, a da se istodobno ne ugrozi temeljni cilj osnivanja komore. klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovih zakona u prvom čitanju. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gosopdin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Složit ćemo se da socijalni radnici logopedi, socijalno-pedagoški djelatnici i djelatnici edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti imaju plemenitu ulogu, pomaganje drugima u situacijama koje sami ne mogu i ne znaju riješiti. Opći cilj tih djelatnosti je pomoć i podrška pojedincima, grupama i zajednici osiguravanjem zaštite prevencije, uklanjanju teškoća, rehabilitacije i skrbi sa svrhom podizanja kvalitete života. Socijalni rad edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost, socijalno-pedagoška djelatnost, i logopedska djelatnost su profesije od javnog interesa, koje promiču socijalne promjene korigiranje poremećaja u ponašanju, rješavanje problema u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, i međuljudskim odnosima, te osnaživanje osoba kako bi se povećala njihova dobrobit i kvaliteta života. Značajan cilj ovih djelatnosti je integracija, solidarnost i povezanost sa društvom u kojem se odvija praksa navedenih djelatnosti. Socijalni rad je primarno usmjereno na poticanje pozitivnih promjena u društvu i pružanje pomoći i podrške korisnicima socijalnih usluga, pri čemu takav odnos ne smije ugroziti niti jedan drugi interes. Socijalni radnici ustvari djeluju kao organizatori i pružatelji socijalnih usluga, te su angažirani u zastupanju obesnaženih i diskriminiranih pojedinaca, grupa ili zajednica. Prema podacima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u sustavu na stručnim poslovima zaposleno je cirka tisuću 252 socijalna radnika. Naravno ukupni broj socijalnih radnika zaposlenih u drugim područjima javnog djelovanja nije moguće utvrditi jer Hrvatska još uvijek nema jedinstven registar zaposlenika prema vrstama profesija. Logopedska djelatnost usmjerena na otkrivanje i otklanjanje poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije, a ostvaruje se kroz postupke prevencije, dijagnostike, tretmana, te savjetodavnoga i edukacijskog rada. Socijalna pedagogija bavi se prevencijom, smanjivanjem ili uklanjanjem teškoća, koje se manifestiraju u socijalnom funkcioniranju, a mogu biti uzrok ili posljedica socijalne isključenosti, ovisnosti, delikventnog ponašanja, poremećaja, problematičnih uvjeta života, pripadnosti marginalnim skupinama. Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost zasniva se na postupcima koji obuhvaćaju djecu sa teškoćama u razvoju, i sve dobne skupine osoba sa invaliditetom, koje imaju teškoće socijalnog uključivanja. Donošenjem ovih zakona regulirat će se standardi prakse, edukacije, dužnosti i odgovornosti navedenih djelatnosti, i nadzor za njihovim radom, čime će se uskladiti sa istovjetnim radnicima razvijenih zemalja Također zakonima se predlaže osnivanje hrvatske komore za svaku od navedenih djelatnosti, kao samostalne strukovne organizacije, čiji je cilj usmjeravanje profesionalnog razvoja struke, zastupanje i usklađivanje interesa svake navedene djelatnosti. Prijedlozima zakona propisuje se sadržaj i način djelovanja, standard obrazovanja, uvjeti za obavljanje djelatnosti, dužnosti, stručni nadzor nad radom socijalnih radnika, logopeda, socijalno-pedagoških djelatnika i edukacijsko-rehabilitacijskih djelatnika, i stručni nadzor općenito nad djelatnostima. Sva četiri zakona pisana su s istim ciljom, i gotovo u istoj formi. Postavljaju standarde, reguliraju djelatnosti, i općenito reformira se u sustav socijalne skrbi. Zakonima je propisano osnivanje komora po djelatnostima s javnim ovlastima, uvjeti za obavljanje svake djelatnosti, uvjeti za obavljanje samostalnoga rada, stručni nadzor na radom u obavljanju djelatnosti i drugi. Članak 5. stavak 1. prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada propisani su uvjeti za obavljanje djelatnosti socijalnog rada, pa je tako u podstavku 4. propisano znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, a ispunjavanje tih uvjeta utvrđuje hrvatska komora socijalnih radnika. Za ostale navedene uvjete nije upitno njihovo utvrđivanje jer se oni podastiru podastiru u obliku neke potvrde, odnosno sveučilišne diplome. Ali kako će se i tko će utvrditi znanje hrvatskog jezika za državljane država članica EU? To nije potpuno jasno pa stoga smatramo da to treba precizirati, definirati preciznije definirati. Ista situacija je i u sva 4 prijedloga zakona pa stoga nema potrebe da se pojedinačno i navode. Također, u prijedlozima zakona nije posve nam jasna distinkcija u kompetencijama magistra struke i sveučilišnih prvostupnika pa se predlaže da se jasno propišu ovlasti jednih i drugih kako u praksi ne bi dolazilo do zabuna i problema. Klub HSS-a smatra da predmetni prijedlozi zakona dolaze u pravo vrijeme, smatramo da je potrebno navedene djelatnosti zakonski urediti te regulirati njihovo djelovanje kroz osnivanje zasebnih komora sa uspostavljenjem jedinstvenog registra prema vrstama profesije. Sređivanjem situacije i stabiliziranjem sustava u navedenim djelatnostima pokazuje se senzibilitet za djelatnosti koje se u svom radu susreću sa osobama sa određenom dozom invaliditeta, s osobama koje imaju potrebu za brigu od Socijalne skrbi, s onima kod kojih je vidljiv poremećaj verbalne ili neverbalne komunikacije i sa onima kod kojih su dijagnosticirani i socijalno-pedagoški poremećaji u ponašanju. Kako su to vrlo osjetljive socijalne skupine društva potrebno im je pristupiti sa posebnom pažnjom u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i dostatnosti kvalitetne usluge. Navedenim zakonima nakon što sažive u praksi povećat će se dostupnost stručnjaka iz navedenih područja, postići će se poticanje strukovne etike i stručnog razvoja, doći će do općenito do strukovnog unapređenja što će se direktno odraziti na korisnike usluga i njihovu socijalnu okolinu.

Bit ćemo što je moguće kraći jer reći se mora ono što je. Čujte nismo mi krivi što ste objedinili. Mi smo se spremali svaki za svoj zakon, kako smo dobili zadatak u klubu. Dakle, poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Moje je da se na neki način referiram prema prijedlogu Zakona o djelatnosti socijalnog rada iako bih rekao par uvodnih napomena. Naime, ovi zakoni koji su sada u ovoj objedinjenoj raspravi su paket socijalnih zakona pred Hrvatskim saborom i čine sadržaj ukupne socijalne reforme u RH sa izuzetkom, odnosno sa nedostatkom Nacionalne strategije socijalnog rada koja je zapela negdje u Vladi i još nije došla i nije upućena u Hrvatski sabor. Ako se radi rasprava o Zakonu o socijalnoj skrbi bilo bi vrlo dobro i vrlo kvalitetno da se između prvog i drugog čitanja ta javna rasprava nastavi i da se održi javna rasprava o paketu ovih zakona, a ne samo o jednom ajmo reći matičnom zakonu jer u svakom od ovih zakona se kriju moguća rješenja. Tko kaže da je posebna komora najbolje rješenje za svaku profesiju ili neka druga rješenja koja su ovdje prikazana u praksi. Dakle, u svakom slučaju apeliram na javnu raspravu između 2 čitanja i apeliram na to da Gospodarsko-socijalno vijeće koje radi donese svoj sud u okviru normalnog socijalnog dijaloga u RH o svim ovim zakonima. Ono što se tiče ovog zakona, prijedlog Zakona o djelatnosti socijalnog rada mislim da se u tom zakonu prečesto miješaju pojmovi. Imamo pojmove i socijalne sigurnosti i socijalne zaštite i socijalne skrbi i djelatnosti socijalnog rada. Mislim da u par navrata koliko sam pažljivo iščitavao ovaj zakon se ti pojmovi miješaju i o tome treba paziti jer svaki ima svoju svoju širinu. Ono što je isto tako bitno reći kao generalnu primjedbu ovaj zakon u svom normativnom dijelu nije obuhvatio cijelu djelatnost socijalnog rada. Naime, on u obrazloženju u ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koji će se ovim zakonom urediti u stavku 7. kaže da ukupan broj socijalnih radnika zaposlenih u drugim područjima javnog djelovanja zdravstvo, pravosuđe, odgoj i obrazovanje, unutarnji poslovi jedinicama lokalne i područne samouprave, regionalne samouprave koja će se donošenjem Zakona o socijalnoj skrbi baviti ovom problematikom i koja će sigurno zapošljavati ove profesije. Zatim, privatnom sektoru, vjerskim organizacijama, udrugama civilnoga društva u RH kaže zasada nije moguće utvrditi zbog nepostojanja jedinstvenog registra zaposlenika prema vrstama profesije, ali je i to dio djelatnosti socijalnog rada za te ljude se mora naći mjesta u ovom zakonu. Ili pak se mora promijeniti naziv i reći da će ovo biti zakon o profesiji magistara socijalnog rada i prvostupnika socijalnog rada. Prema tome onda ovaj zakon zadovoljava, ali ako govorimo o ukupnoj djelatnosti socijalnog rada on pojedine segmente te djelatnosti jednostavno ne obuhvaća. Ono što je konkretno generalna primjedba je da se neprecizno definira djelatnost socijalnog rada. To je sustavna djelatnost, ali sustavna društvena djelatnost ne bilo koja djelatnost. U stavku 7. i stavku 16., dakle ovo što sam već govorio dakle nepotpuno i nejednako navedeno gdje su osim u sustavu socijalne skrbi zaposleni socijalni radnici i gdje se obavlja djelatnost socijalnog rada, a to je nadalje neujednačeno navođenje tijekom cijelog prijedloga zakona. Na primjer u članku 10. i članku 12. U ocjeni stanja i osnovnih pitanja nedostaju informacije o tome na čemu se zasniva dosadašnji pristup,kako se on odražava na korisnike, pojedince, odnosno obitelji i zajednicu, koje će biti koristi za jer se za njih provodi socijalni rad donošenjem ovog zakona. Dakle, koja će to biti korist za obitelj, odnosno pojedince i zajednicu. Da li se primjenom ovog zakona uređuje profesija ili bi bilo potrebno preciznije određenje njezine društvene uloge, odnosno na kojim osnovama ono počiva. To ostaje dilema nakon ove rasprave. Ja molim predlagače da o tome vode računa. Što se tiče konkretnih primjedbi na pojedine članke zakona, u članku 2. opis djelatnosti socijalnog rada ima dosta nepreciznosti. Kaže da je socijalno procjenjivanje proces prikupljanja i analize podataka u svrhu identificiranja poteškoća, što je do njih dovelo i što se može poduzeti da bi se poteškoće minimalizirale. Nema navoda po čemu je takvo procjenjivanje socijalno, na koje se ciljane skupine odnosno pojave odnosi. određivanju što su to intervencije socijalnog rada kaže se da su to postupci koji obuhvaćaju prevenciju, pitanje je kakvu prevenciju i tretman s ciljem podrške, tretman čega? S ciljem podrške i pomoći korisnicima u savladavanju teškoća i postizanja individualno društveno poželjnih promjena, dakle pitam tretman čega? Socijalne dalje u definiranju socijalnih akcija kaže da je to organizirano djelovanje potaknuto od strane profesionalnih osoba u području socijalne skrbi i drugim područjima rada, magistara socijalnog rada i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada u cilju promicanja ljudskih prava i socijalne pravde, podizanja javne svijesti o socijalnim problemima i mobiliziranje raspoloživih socijalnih resursa za društvene promjene u cilju rješavanja socijalnih poteškoća. Ispravljanja nepravdi i podizanje kvalitete ljudskog života. Da li, pitanje je, da li organizacije civilnog društva, neprofesionalci mogu organizirano djelovati u smislu socijalne akcije na promicanju ljudskih prava. Dalje, u formulaciji edukacijskih aktivnosti, kaže izobrazba magistara socijalnog rada i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada izobrazna skupina korisnika nedostaje i izobrazba drugih stručnih i nestručnih djelatnika volontera i drugih koji su uključeni u socijalne akcije i druge aktivnosti iz područja socijalne sigurnosti građana. sigurnosti građana. U članku 4. imamo nelogičnost prvog i drugog stavka, odnosno jedan drugoga pobija. U članku 5. definiraju se opći uvjeti za obavljanje djelatnosti socijalnog rada. Pitanje je sljedeće, u stavku 1. opći uvjeti, podstavak 1. završen diplomski, sveučilišni studij za socijalni rad u Republici Hrvatskoj ili nostrificirana diploma inozemnog fakulteta. Nedostaje definiranje kakvog fakulteta valjda iz domene socijalne skrbi. Dalje, sada ću jedan dio preskočiti pa će biti prilike za raspravu kasnije. Imamo Hvala vam gdje kaže sveučilišni prvostupnici socijalnog rada imaju pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada samo pod nadzorom, da li dakle mogu dobiti ili ne mogu dobiti odobrenje za samostalan rad to je dilema u cijelom zakonu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega samo jedan trenutak.

samo ako Sabor odluči drugačije se može govoriti predstavnik Kluba 15 minuta, što mislite da se u jednoj objedinjenoj raspravi po četiri zakona javi recimo 60 zastupnika HDZ-a pa da svaki u ime kluba govori po 15 minuta, to ne bi bilo u redu. Gospodine predsjedniče, ja ću to skratiti, kada sam vas pitao koliko će trajati objedinjena rasprava vi ste mi u šali rekli 6 minuta, ja to nisam mogli nikako prihvatiti, ali da ste mi rekli 20 minuta ja u ovom trenutku prestajem, nije problem. **Šeks,

koji govori o obvezi poštivanja etičkog kodeksa djelatnosti socijalnog rada, za magistre socijalnog rada i sveučilišne prvostupnike socijalnog rada. Napomena, podržavamo poštivanje etičkih kodeksa svih profesija, jer je to nužno za dobrobit korisnika i zajednice. Pitamo kako se misli urediti obveza poštivanja načela stručnog pristupa korisnicima usluga socijalne skrbi koji su često pripadnici ranjivih skupina odnosno socijalno deprivirani. U uvjetima deinstitucionalizacije

potanko obrazložiti da vam ne uzimam vrijeme jer je poprilično kasno. Hvala lijepo.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 koji uređuje i sadržaj i način djelovanja logopeda i logopedske djelatnosti. Tako se propisuju uvjeti za stjecanje odobrenja za samostalan rad za obavljanje djelatnosti kao i uvjeti i načini provedbe nadzora nad radom logopeda pripravnika i kontrole kvalitete pruženih usluga. Također se propisuje osnivanje Hrvatske logopedske komore kao i obveza udruživanja logopeda u svrhu profesionalnog razvoja struke. NO, evo to je za uvodni dio, mi smo u Klubu HNS-a HSU-a kao neki drugi klubovi dobili primjedbe i prijedloge od logopedske struke, pa mi dopustite koliko mi vrijeme bude dopustilo da isčitam ono što struka predlaže, mi u Klubu HNS-a HSU-a sa najvećim dijelom tih primjedbi se slažemo. Dakle, u samom uvodnom dijelu struka predlaže da treba glasiti sljedeće uvodni dio. Studij logopedije, prediplomski sveučilišni studij i poslijediplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj obrazuje stručnjake u daljnjem tekstu logopedi i sveučilišni prvostupnici. Dakle, oni predlažu da se to doda u uvodnom dijelu. Nastavno na korekciju u uvodnom dijelu članak 1. stavak 3. treba glasiti, odredbe ovoga zakona koje se odnose na magistre logopedije primjenjuju se na odgovarajući način i na sveučilišne prvostupnike logopedije itd. u tom članku. Članak 3. stavak 2. po njihovom prijedlogu trebao bi glasiti, logopedska djelatnost provodi se u djelatnosti zdravstva, znanosti, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i u drugim pravnim osobama i pravnoj praksi. Obrazloženje uz ovaj članak je sljedeće, ovo je formulacija u skladu sa formulacijama o obavljanju zdravstvene djelatnosti Zakon o zdravstvenoj zaštiti i i psihološke djelatnosti Zakon o psihološkoj djelatnosti, te je važno da se na ovaj način formulira ova odredba kako logopedska djelatnost i logopedi koji je obavljaju ne bi bila u drugačijem i lošijem položaju od navedenih struka. Članak 4. stavak 1. trebao bi glasiti, pravo na obavljanje logopedske djelatnosti imaju samo magistri logopedije koji su upisani u imenik Hrvatske logopedske komore te imaju odobrenje za samostalan rad. Članak 4. stavak 2. trebao bi glasiti, sveučilišni prvostupnici logopedije imaju pravo na obavljanje poslova u logopedskoj djelatnosti samo pod supervizijom magistra logopedije za koje stječu kompetencije određene nastavnim planom i programom studija logopedije u RH Hrvatske logopedske komore. U članku 4. treba dodati i stavak 3. koji glasi, ili fizička osoba koja zapošljava sveučilišnog prvostupnika logopedije obavezna ga je prijaviti Hrvatskoj logopedskoj komori koja ga uvodi u registar prvostupnika logopedije. Članak 5. stavak 1. podstavak 1. treba glasiti, opći uvjeti za obavljanje logopedske djelatnosti jesu, završen diplomski sveučilišni studij, edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u RH ili nostrificirana diploma inozemnog fakulteta. Članak 5. stavak 1. podstavak 4. treba glasiti, znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu uz predočenje potvrde ovlaštenje ustanove u RH za procjenu stupnja poznavanja hrvatskog jezika. Članak 5. stavak 1 podstavak 6. trebao bi glasiti, odobrenje za samostalan rad na temelju osnovne i posebne dopusnice Hrvatske logopedske komore. Dodaje se u članku 5. stavak 1. podstavak 7. koji glasi, završen preddiplomski sveučilišni studij za obavljanje poslova nižeg ranga složenosti u logopedskoj djelatnosti. Obrazloženje uz ovo osnovna dopusnica izdaje se magistru logopedije nakon položenog stručnog ispita, a posebna na temelju završenog odgovarajućeg osposobljavanja po posebnom programu. Članak 6. stavak 1. podstavak 5. trebao bi glasiti, između ostalog nastavak je samo je, disciplinskom kaznom tijela Hrvatske logopedske komore izgubio pravo na obavljanje logopedske djelatnosti odnosno dijela poslova iz logopedske djelatnosti za sveučilišne prvostupnike. Članak 7. stavak 1. trebao bi glasiti, magistru logopedije koji je upisan u imenik magistra logopedije Hrvatska logopedska komora daje odobrenje za samostalan rad. Članak 7. stavak 1. trebao bi glasiti, odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost magistra logopedije za samostalno obavljanje logopedske djelatnosti na području RH. Članak Članak 8. stavak 2. treba glasiti, magistri logopedije obvezni su svakih 6 godina proći provjeru stručnosti pri Hrvatskoj logopedskoj komori radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad na poslovima logopedske djelatnosti. Članku 8. dodaje se stavak 3., sveučilišni prvostupnici logopedije obvezni su svakih 6 godina proći provjeru stručnosti pri Hrvatskoj logopedskoj komori radi obnavljanja odobrenja za rad na poslovima logopedske djelatnosti.

Zatim imamo sadašnji članak 8. stavak 3. postaje članak 8. stavak 4. i treba glasiti, uvjete za obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad magistara logopedije odnosno odobrenja za rad sveučilišnih prvostupnika logopedije propisuje općim aktom Hrvatska logopedska komora. stavak 1. treba glasiti, trajno stručno usavršavanje magistara logopedije i sveučilišnih prvostupnika logopedije provodi se sudjelovanjem na stručnim specijalizacijama, seminarima, tečajevima i stručnim skupovima. Članak 9. stavak 2. trebao bi glasiti, poslodavac je obvezan omogućiti magistru logopedije odnosno sveučilišnom prvostupniku logopedije stručno usavršavanje u opsegu potrebnom za obnavljanje odobrenja za rad. Glava pripravnici je također obrađena i kaže se da bi članak 10. stavak 1. trebao glasiti, nakon završenog obrazovanja magistri logopedije odnosno sveučilišnom prvostupniku logopedije obvezni su osposobiti se za samostalan rad, tako glasi, a trebao bi glasiti, nakon završenog obrazovanja magistri logopedije obvezni su osposobiti se za samostalan rad. trebao bi glasiti, pripravnički staž magistra logopedije i sveučilišni prvostupnik logopedije traje godinu dana te se obavlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama za odgoj i obrazovanje itd. vrijeme mi je iscurilo. Ovaj materijal dostavit ćemo u pisanom obliku predlagatelju i nadamo se da će neki prijedlozi naći svoje mjesto u konačnom prijedlogu zakona. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Nešto ću reći o dva prijedloga zakona i to Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti i Zakon o socijalno-pedagoškoj djelatnosti. Neću ići u detalje jer ne sumnjam da su strukovne udruge koje okupljaju i socijalne pedagoge, ali i edukacijske rehabilitatore uputile svoje iscrpne primjedbe i prijedloge predlagatelju i da će predlagatelj voditi o tome računa između dva čitanja. Međutim, htio bih upozoriti na nekoliko po meni nelogičnosti. Prije svega, činjenica je da u sva četiri ova zakona postoje neke odredbe koje same sa sobom jesu u koliziji. Evo jednoga To je primjer koji definira pitanje samostalnoga rada, odnosno posjedovanja licence pa se onda recimo kod Zakona o socijalno-pedagoškoj djelatnosti u Glavi II-Uvjeti za obavljanje socijalno-pedagoške djelatnosti, to je članak 4., kao i u Zakonu o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, a to je tamo također Glava Uvjeti za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, ali članak 3. definira da pravo na obavljanje socijalno-pedagoške djelatnosti imaju magistar socijalne pedagogije i sveučilišni prvostupnik socijalne pedagogije koji su upisani u imenik Hrvatske komore socijalnih pedagoga te imaju odobrenje za samostalan rad. Nakon toga dolazi odredba koja kaže da prvostupnici imaju pravo na obavljanje socijalno-pedagoške djelatnosti samo pod nadzorom magistra socijalne pedagogije. Ako je nešto pod nadzorom ili supervizijom onda nije samostalno i to je jedna velika kontradikcija. Mi moramo vidjeti što to točno znači i u svjetlu recimo kod ovog istog zakona, članka 10., koja kaže da su nakon završenog obrazovanja magistri socijalne pedagogije odnosno sveučilišni prvostupnici socijalne pedagogije obvezni osposobiti se za samostalan rad. Sličnu ćemo odredbu naći u članku 7. Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti koji kaže da su magistri edukacijske rehabilitacije sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije obvezni svakih 6 godina proći provjeru itd. radi obnavljanja odobrenja za samostalni rad, odnosno govori se kasnije i o uvjetima pod kojima se stječe odobrenje za samostalni rad. Dakle, s jedne strane imamo vrlu čvrstu priču o tome da i magistri i prvostupnici imaju pravo dobiti licencu za samostalni rad, a onda kasnije kažemo da prvostupnici svoj dio djelatnosti obavljaju obavljaju samo isključivo uz nadzor magistara. To je u kontradikciji, ili je jedno ili je drugo i to treba definirati. Nadalje, jedna jedna nelogičnost koja proističe iz dobre želje i rekao bih prirodne želje svake struke da filigranski pa možda čak i do svilene niti nježno brani interese svoje struke, svoje profesije i pokušava što je moguće više raščistiti prostor u kojemu se ta struka razvija je ova intencija da dobijemo četiri komore. Koliko je to dobro, to je jedno veliko pitanje na koje moramo zajednički naći odgovor i sa strukom, ali i mi kao odgovorni ljudi koji postavljamo nekakve okvire za proračunsku politiku. Jer ako je točno da u čitavoj Republici Hrvatskoj postoji samo 371

u ustanovama socijalne skrbi prema godišnjem statističkom izvješću o zaposlenicima u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj u 2008.godini bio je zaposlen svega 371 edukacijski rehabilitator, od čega većina 320 u domovima socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dakle, potpuno je jasno ne samo da je većina bila u istovrsnim ustanovama nego da su svi oni kod istoga poslodavca. Dakle, u takvim okolnostima kad imamo 371 edukacijskog rehabilitatora govoriti o posebnoj komori pitanje je da li je uopće smisleno i rentabilno, da li može ta komora biti održiva, može li ona doista tako slaba po članstvu štititi interese svoga članstva. Ako smo imali već slučaj i neka rješenja u sklopu nekih zdravstvenih struka, dakle u zdravstvu kao djelatnosti da jedna komora kroz dva, tri ili četiri razreda može efikasno štititi interese, granske interese svakoga od svojih razreda, ali bivajući jedna postavlja se pitanje da li je to kontradiktorno kao ideja i mogućem rješenju kod ovih profesija. Tim više što tri od ove četiri profesije proizvodi isključivo jedan jedini fakultet u Republici Hrvatskoj, dakle Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Dakle pod istim krovom tri različita studija, dakle kad se sve zbroji i oduzme, iznimno malim brojem ljudi koji obavljaju određenu djelatnost, da se taj broj kreće između 370 i 1500. Može li komora tako slaba, tako mala po broju članova biti dovoljno snažna, dovoljno jaka da štiti interese struke. Čini mi se da bi trebalo sjesti još jednom sa strukovnim organizacijama jer imati udrugu i komoru nije ista stvar i to vrlo dobro znaju svi oni koji su u sličnim djelatnostima, koji su već riješili ovo pitanje komorskoga udruživanja, ali valjalo bi otvoriti sva pitanja vrlo fer, vrlo izravno i reći što to točno znači između ostaloga i za financijske obveze Republike Hrvatske. koju bi činilo 370 članova nema nikakve šanse da može funkcionirati od vlastitih prihoda, ona mora biti visoko dotirana iz državnoga proračuna, to je posve jasno. U tome smislu pozivamo predlagatelja da do drugoga čitanja, dakle do konačnoga prijedloga razmotri mogućnost ekonomizacije u ovom prostoru. Da li će to biti odluka koja će logopedima omogućiti da dijelom idu tamo gdje su zdravstvene struke, a dijelom tamo gdje su struke socijalne skrbi, da li je to pitanje objedinjavanja dviju ili triju od ovih profesija u jednu komoru, ali sa tri čvrsto definirana razreda koja će zakonom biti definirana kao nešto što je konkretno, odgovorno i dovoljno snažno da može štititi interese svake od ovih pojedinačnih struka od tri koje ovdje spominjemo, to je sada otvoreno pitanje. Ali valjalo bi apelirati i na one koji da se razumijemo do sada nisu imali nikakvu komoru jer ovo je tabula rasa koju imamo sada, dakle sad stvaramo sustav dakle da se ne oduzimaju time nikakva već stečena prava nego se stvaraju nova. Prema tome, valjalo bi pozvati i njih da na svoj način daju doprinos u ovim vremenima da se ne stvara nešto što bi se moglo sutra nazvati dodatnim velikim mrežama i sustavima koje možda financijski ne možemo održati, obzirom na svoju fiskalnu moć. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Evo u ime SDP-a mi podržavamo ovo prvo čitanje paketa zakona iz područja socijalne skrbi, Prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, logopedske, te socijalno-pedagoške djelatnosti. Naravno da počeci ovih zakona moram reći da se kreću od prije 8 godina kad je zapravo glavna strukovna organizacija hrvatskih udruga socijalnih radnika krenula u realizaciju ovog zakona. Nakon psihologa koji su hrabro probili led sa svojim strukovnim zakonom i druge struke su znači počele ići ovim putem, pa naravno da pomognu struci, unutar struke, da bi zapravo bile bolje usluge krajnjim korisnicima. Ovi strukovni zakoni su naravno napravljeni po pravilima struke, poštujući specifičnost svake od njih, što je naravno i vidljivo u uvodnom dijelu, gdje se opisuje što koja struka radi. Novost je omogućavanja stvaranja, otvaranja privatne prakse, što će naravno podići i konkurentnost, i naravno nadamo se i kvalitetu usluga. Međutim tu bi ja isto rekla, podržala što je i gospodin prije mene iz HNS-a rekao da bi to trebalo pojasniti mnoge stvari. Ono što treba pogledati to je i razlika prvostupnika i magistra struke, jer i u zakonima piše da licence za samostalni rad daje komora, koja već u startu razgraničava oba zvanja, a koju vrstu djelatnosti može obavljati prvostupnik, odnosno magistar, i tako će se propisivati kroz područje djelovanja nadležni ministar, a po osnovi zakona koji reguliraju pojedine djelatnosti npr. i kroz Obiteljski zakon, odnosno Zakon o socijalnoj skrbi. Mislim da su svi ovi zakoni postavljeni na dobrim temeljima, i tu je evidentan utjecaj struke nadam se da se struka konzultirala i u ovom prvom čitanju, i očekivamo naravno da će to biti za drugo čitanje još više. Prema tome svakako da vrijedi pozdraviti ove zakone i ja vjerujem da će donijeti pozitivnije vjetrove u među struku, jer i defektolozi, i socijalni radnici i logopedi, oni su na žalost, vrlo ih često zovemo stručne službe. Oni su vrlo često najslabije plaćena zanimanja, a sigurno vrlo odgovorni, u svim područjima u kojima rade. Plaćeni su, sa plaćama su čak nekada i do 50% ispod prosjeka. za sve ove zakone najspornije su se pokazale upravo one odredbe koje se odnose na prvostupnike, odnosno socijalne radnike koji nisu diplomirali prema bolonjskom procesu i naravno magistre. Isto tako kao kolege iz HNS-a, i mi smo dobili primjedbe od udruženja logopeda, i vi ste dobili, meni je to drago, i to ćemo dostaviti našem državnom tajniku, to smo prošli put i na odboru rekli, pa ću samo ponešto iz toga reći, u prijedlogu zakona izjednačen je logoped i sveučilišni prvostupnika, međutim to naravno ne može jer se, jedan se obrazuje tri godine, drugi pet godina, i naravno da i naravno da se razlikuju i po svojim kompeticijama. Na žalost kad se radi o logopedima, moram reći da ih ima premalo, tako da ne mogu pokriti sve brojnije potrebe, a svi koji se bave djecom, i u obrazovanju i u drugim ustanovama zna se kolika je potreba za njima. Prema tome djeca najčešće dobivaju premali broj terapijskih sati, ne stignu se educirati nastavno osoblje i roditelje, ne mogu se organizirati sustavno provjere sposobnosti djece i slično, prema tome to je sve rezultat malog broja logopeda. Inače logopedske djelatnosti, one se obavljaju u vrlo širokom području počevši od otorinolaringoloških, pedijatrijskih, neuroloških, psihijatrijskih, klinika, bolnica, domova zdravlja, ustanova za mentalno zdravlje, savjetovališta, centrima raznoraznim za medicinsku rehabilitaciju, za odgoj i obrazovanje, rehabilitaciju slušnih, slušanja i govora, itd., itd., da ne nabrajamo od predškolskih ustanova. ustanova. Prema tome možemo reći da 70% logopeda radi u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, dok je preostalih 30% logopeda zaposleno u ustanovama odgoja i obrazovanja. Najveći dio praktične nastave obavlja se u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, a zatim i u ustanovama odgoja i obrazovanja. Prema tome sigurno da se teži za osnivanjem komore, i cilj osnivanja komore konkretno logopedske, kao strukovne, sigurno se odnosi za bolje organizacije logopeda, odnosno usmjeravanje profesionalnog razvoja struke. Spomenula bih isto tako socijalni rad, odnosno socijalne radnike koji naravno isto tako imaju vrlo široko područje djelovanja. Naime oni su, oni svakodnevno gledaju hrvatsku stvarnost i naravno da moraju, ne mogu ostavljati sve to, moraju biti vrlo empatični i sva ova zvanja koje danas spominjem u ovim zakonima sigurno da trebaju u svoj rad unositi i sebe, i upravo zbog toga kažem da trebamo ih podržati, ovim zakonom …/Govornica se ne razumije./… svojih komora koji će naravno raditi na poboljšanju struke, poboljšanju cijele problematike koju imaju, naravno u cilju poboljšanja krajnjeg korisnika. Evo još jedanput za socijalne radnike, znači oni svaki dan slušaju tragične ljudske priče, zlostavljanje djece, brakorazvodne parnice, živote, neimaštine itd., prema tome ne možemo reći da je lako raditi njihov rad. Zatim bi ovdje spomenula, danas je sve češća na žalost maloljetnička delikvencija i ne mogu ne spomenuti socio-pedagoške djelatnosti, čija je djelatnost zapravo usmjerena ka prevenciji delikvencije i poremećaja u ponašanju, i naravno da u suradnji s drugim stručnjacima daju velik doprinos u praćenju i proučavanju ove pojave s kojom se svakodnevno moramo boriti. Naime, socijalni pedagozi rade sa djecom, sa mladima, odraslima i to rade na njihovom neprihvatljivom ponašanju, poremećaju u ponašanju isto tako i mentalnim poremećajima. Prema tome oni djeluju i u području obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva. Prema tome vidimo da sve ove struke koje smo nabrojili imaju svoje vrlo široko područje područje djelovanja i naravno odgovornosti u poslu. I na kraju da ne zaboravimo i edukacijske rehabilitatore, naše defektologe koji rade sa djecom s teškoćama u razvoju sa skupinama osoba s invaliditetom koji naravno imaju teškoće socijalnog uključivanja. Evo ja ću danas spomenuti, nedavno smo imali Dan autizma i spomenut ću tu grupu kojima su itekako potrebni da napokon dobiju mogućnost dijagnosticiranja svoje bolesti, a ne da svoja socijalna prava dobivaju nažalost vrlo često dijagnozom mentalne retardacije. Moram reći kad se radi o edukacijskim rehabilitatorima da i njih fali, trenutačno ih nedostaje minimalno 30% stručnjaka ovog profila. Prema tome ovo prvo čitanje naravno da podržavamo. Ja se nadam da će predlagatelj uvažiti struku i primjedbe struke za drugo čitanje i da će što se tiče komora koje je kolega prije spomenuo naravno da će se konzultirati struka. Što se tiče i komora i da će se tu vrlo racionalno postupiti jer ne znači ako svatko ima komoru da će učinkovitije raditi nego ako postoji jedna komora sa više razreda što je primjer i u komori medicinskoj komori, a isto tako evo i stomatološka komora, odnosno komora dentalne medicine koja isto ima tako razred zubnih tehničara. Evo, hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Hvala lijepa. Kolega Beus tko vam je dao pravo da govorite u moje ime? Ispričavam se. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odmah ću reći da ću podržati sva 4 prijedloga zakona koje je u sklopu sveobuhvatne reforme sustava socijalne skrbi u RH hrvatska Vlada dostavila ovom Visokom domu na raspravu i usvajanje u redovnom postupku. Podržavam i pozdravljam što su prijedlozi zakona rađeni u suradnji sa strukom i strukovnim udrugama kao i donošenje zakona u dva čitanja koje omogućava da se dorade i eventualno poprave uočeni nedostaci. Po uzoru na usklađenje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području reguliranih profesija o kojima smo raspravljali i usvojili ih protekloga tjedna u području zdravstva pozdravljam nastojanje predlagatelja da se u našoj državi reguliraju djelatnosti u sustavu socijalne skrbi, a koje su od interesa za RH. Pa smo tako i dobili prijedloge Zakona o socijalnom, o djelatnosti o djelatnosti socijalnog rada, logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije. Što znače ova 4 zakona? Mislim da danas, iako evo dosta kasno u ovoj sabornici, govoriti o ovim djelatnostima znači na određeni način i priznanje struci. Znači promidžbu svih ovih djelatnosti za koje smo vidjeli da su visoko deficitarne. Naime, ovi zakoni su nam otkrili koliko smo deficitarni u ovim djelatnostima. Pa jednako tako ovu raspravu koristim i za poziv onima koji odlučuju o upisnim kvotama na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i mladim ljudima koji biraju i odlučuju se za visoko obrazovanje da znaju koje su to visoko deficitarne, a toliko potrebne profesije i zanimanja zanimanja u RH pa da im bude, da znaju da mogu odabrati i školovati se za ona zanimanja koja ima jamče zaposlenje. Tako smo u prijedlozima ovih zakona vidjeli koliko nam nedostaje edukacijskih rehabilitatora, kaže predlagatelj 30% minimalno u ovome trenutku nedostaje u odgojno-obrazovnom sustavu i sustavu socijalne skrbi. Po broju logopeda na broj stanovnika iza nas su jedino Portugal i Grčka. Dakle, bolji smo od Grčke i Portugala, ali zato slabiji od ostalih zemalja članica EU. Vidjeli smo koliki je broj socijalnih pedagoga, čuli smo koliko je socijalnih radnika zaposleno u sustavu ne samo socijalne skrbi. Ali, jednako tako smo i čuli koliko je članova Hrvatske udruge socijalnih radnika, krovne organizacije 16 regionalnih udruga socijalnih radnika koji rade u svim područjima djelatnosti. I zbog toga se priklanjam onim klubovima, dakle prije svega klubu HDZ-a, a i ostalim a i ostalim klubovima koji su se zalagali da se evo između ova 2 čitanja naprave još, učine dodatni napori da se razgovara sa strukom i strukovnim organizacijama kako bismo možda mogli da se našalim uštedjeti nekih 60 tisuća jer za svaku od komora u ovim prijedlozima zakona osigurano je po 20 tisuća kuna, ali ovo je samo šala. Ne radimo to zbog uštede nego upravo iz onih razloga o kojima su i prethodnici govorili u svojim raspravama, a to je da osiguramo nesmetan rad komora. Prema broju određenih stručnjaka, odnosno djelatnika nisam sigurna da će sve 4 komore moći obavljati onu zadaću koja im je po ovome zakonu koja im je po ovome zakonu povjerena. Jednako tako Zakon o psihološkoj djelatnosti donijet je prije nekih 9, 10 godina pa sam slobodna pitati državnoga tajnika ima li potrebe da se u ovome zakonu možda nešto iako je on regulirao profesiju, odnosno djelatnost, treba li nešto promijeniti, a možda i iskoristiti njih jer znamo da psihološka komora, problema u svome radu zbog malog broja članova, zbog nemogućnosti da se financira iz upisnina, odnosno članarina, a vidjeli smo da u prijedlozima ovih zakona javne ovlasti koje su povjerene ovim komorama, za to bi sredstva se osiguravala u državnom proračunu. Stoga smatram da su ovi zakoni dobri jer uvode reda u sve ove djelatnosti, vode računa da rade na dobrobit stručnjaka koji rade u ovim djelatnostima ali jednako tako i na dobrobit korisnika, njihovih znanja, vještina i kompeticija koji su velikom broju građana i građanki Republike Hrvatske potrebne. I da ne duljim, još jednom poziv svima onima koji odlučuju o upisnim kvotama da se omogući veći broj polaznika ovih struka a jednako tako da da do drugog čitanja budu otklonjene nedoumice koje su u zakonu uočene, pa ću ja u ovoj svojoj raspravi pitati državnoga tajnika, kada govorimo o kaznenim odredbama kojima su zapriječene novčane kazne magistrima ovih djelatnosti postavljam pitanje što je sa sveučilišnim prvostupnicima u svim djelatnostima, jer onda se postavlja pitanje obavljaju li oni samostalno rad ili za njihov rad cjelokupnu odgovornost preuzimaju magistri, to je samo mali primjer primjer nekih nedorečenosti koje se nadam da će do 2. čitanja, do Konačnog prijedloga zakona biti otklonjene. Dakle, još jednom ponavljam podržat ću donošenje sva ova 4 zakona. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče i kolegice Bilić. Ja ću vam samo replicirati iz jednog jedinog razloga jer obratilo mi se 70% logopeda koji rade u zdravstvu. Uvažavajući sve ovo što smo čuli o struci logopedskoj, o njezinoj važnosti, logopedi u zdravstvu posebice koji rade u specijalnim bolnicama kao što je Krapinske toplice, Varaždinske i ostale doista rade sa najtežim pacijentima i educirani su na najvišim Europskim standardima. Mislim a sigurna sam da će se otvoriti prostor pa da oni u stvarnosti, ne oni, nego da logopedi postanu zdravstveni radnici, a zašto je to važno dopustiti da pročitam. Važno je zbog toga jer u svim zemljama Europske unije logopedi su zdravstveni radnici, ono što je najbitnije ako se logopedija regulira u našoj zemlji kao nezdravstvena profesija imati će problema prilikom međusobnog priznavanja kvalifikacija na Europskom tržištu rada a smisao zakonskog reguliranja je da budemo prepoznati na Europskom tržištu rada i pružanja usluga u bilo kojoj zemlji članici kao što je rečeno u poglavlju 2. Tako da bih još jedanput naglasila da svi zdravstveni radnici mogu raditi izvan sustava zdravstvene skrbi, to je ono što jedan dio logopeda plaši, znači to nije točno, svi će moći radit i izvan sustava i u sustavu ali svakako će logopedi biti zakinuti ukoliko se ne reguliraju kao zdravstvena djelatnost. Ja osobno mogu o nekim stvarima govoriti, nema vremena ali se nadam da će se uvažiti to da logopedi ipak budu zdravstveni radnici. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Kolegice Sumrak hvala vam na ovoj replici upoznata sam sa problemom odnosno sa određenim nezadovoljstvom koje logopedi iskazuju jer ima ih u bolnicama i nisu oni jedini koji su u sustavu zdravstva suradnici u zdravstvu jasno nezadovoljni sa svojim statusom nezadovoljni koeficijentom koji se veže uz takav status suradnika u zdravstvu. Ne znam jesu li logopedi nekada prije mogli ući u sustav sustav zdravstva i kako su se tada odredili. Ja sam naglasila da su ovi Zakoni rađeni, prijedlozi zakona rađeni u suradnji sa strukom i strukovnim udrugama. Očito da kada se struka ne može međusobno dogovoriti dakle pa se podijeli jedni bi samostalnu komoru, drugi bi išli a to sve ovisi u kojem sustavu rade da bi trebalo državni državni tajnik sigurno više zna od mene o ovome problemu ali svakako se založiti, pokušati s njima još jednom razgovarati i vidjeti što je opredjeljenje logopeda u Hrvatskoj, je li to zdravstveni sustav dakle ući će u komoru tu ili će ostati ovdje sa socijalnom skrbi. Mislim da do drugog čitanja imamo prilike a vama hvala što ste u ime logopeda iznijeli ovaj problem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Ante Zvonimir Golem.

primjedbe koje su ovdje iznesene da se dostave a sve nejasnoće koje smatramo s naše strane mislim da ćemo riješiti u drugom čitanju tako da hvala vam na današnjoj raspravi. Hvala. Zaključujem raspravu o objedinjene četiri točke i još ćemo jednu večeras.